Hvala lepa za besedo. Spoštovani! Odlok o strategiji upravljanja naložb države je na podlagi Zakona o Slovenskem državnem holdingu temeljni akt upravljanja naložb države, ki predstavlja osnovno orodje za aktivno lastništvo države. Država z odlokom upravljavcu njenih naložb, to je Slovenskemu državnemu holdingu, delničarjem, kapitalskemu trgu in javnosti sporoča svoje cilje pri upravljanju kapitalskih naložb v lasti države. Ker zakon določa, da lahko Državni zbor razveljavi ali spremeni strategijo le s sprejetjem nove strategije, je Državni zbor lani prvič po letu 2015 sprejel nov odlok o strategiji upravljanja naložb države in danes obravnavamo nov predlog te strategije. Ta dopolnjuje in spreminja lanskoletno sprejeto strategijo zgolj z vsebinami, ki so posledica bistveno spremenjenih dejanskih okoliščin. Tako se prilagaja zaradi sprejema novih zakonov, ki posegajo v družbe HSE..., HSE, TEŠ, Premogovnik Velenje, Kobilarna Lipica. (Nadaljevanje) zaradi urejanja aktualnih perečih problematik. Med te sodi reševanje situacije v invalidskih podjetjih, zavedanje o potrebi po samooskrbi s hrano v primeru Farme Ihan in ne nazadnje želji po hitrejšem razvoju kapitalskega trga. Pomembna sprememba, ki je naslovljena v novem predlogu strategije se tiče obravnave invalidskih podjetij. V okviru razvojnih usmeritev Republike Slovenije bomo točko človekovih pravic in in družbene odgovornosti dopolnili z novim odstavkom, s katerim se poudarja družbeno odgovorno upravljanje invalidskih podjetij v državni lasti. Cilj invalidskih podjetij tako ne bo zgolj doseganje gospodarskih ciljev, temveč se SDH nalaga skrbno, pregledno, gospodarno in družbeno odgovorno upravljanje s temi podjetji. Redno spremljanje poslovanja in aktivno prilagajanje poslovnih načrtov strategij je še posebej poudarjeno. Cilj ukrepov bo zagotavljanje dolgoročno pozitivnega poslovanja z namenom zaščite delovnih mest invalidov. V skladu z njimi se bo upravljavske aktivnosti izvajalo kot bi šlo za strateške naložbe, vključno z morebitno dokapitalizacijo. Možne so tudi pripojitve ali spojitve teh podjetij z drugimi invalidskimi podjetji v neposredni ali posredni lasti države v upravljanju SDH. Opozoriti je potrebno na pomemben poudarek, likvidacija ali stečaj sta kot skrajna ukrepa dopustna samo na podlagi dokazanih utemeljitev, da invalidsko podjetje ne more poslovati pozitivno, niti ob prilagoditvi poslovnega načrta ali strategije. Pri tem bo moral SDH zagotoviti, da družba pred sprejetjem takšne odločitve le-to predstavi zaposlenim invalidom. Kot družbeno odgovoren upravljavec si bo moral prizadevati z njimi uskladiti in realizirati kontinuiteto njihove nadaljnje zaposlitve. Likvidacijo ali prodajo invalidskega podjetja mora SDH predhodno predvideti tudi v letnem načrtu upravljanja naložb, h kateremu je, kot vemo, potrebno soglasje Vlade. Menimo, da so to zelo pomembni in nujni poudarki iz predloga nove strategije. Predlog nadalje poleg navedenega spreminja status družbe Farme Ihan iz portfeljske strateško na področju ciljev pomembnega družbenega interesa. Gre namreč za pomemben in predvsem perspektiven slovenski agroživilski sistem, ki zagotavlja stabilno in kakovostno oskrbo z domačim mesom ter pomembno prispeva k prehranski suverenosti države. Ker si v Gibanju Svoboda prizadevamo za krepitev kapitalskega trga v Sloveniji se določa razpolaganje pri nekaterih pomembnih naložbah izključno z uporabo prve ponudbe delnic javnosti, lahko tudi v kombinaciji s prodajo drugim institucionalnim vlagateljem. S tem sledimo sprejeti strategiji razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030, saj želimo povečati likvidnost na domačem organiziranem trgu vrednostnih papirjev. Ta ukrep bo komplementaren novi, že drugi izdaji obveznic ter uvedbi individualnih naložbenih računov, kar bomo storili v bližnji prihodnosti. V Gibanju Svoboda se sicer zavedamo, da tako pomembnega akta, kot je odlok o strategiji, načeloma ni smotrno spreminjati vsako leto. A vendarle je v zadnjem času bilo zaznati kar nekaj nevralgičnih problemov, ki zaslužijo hitro reševanje. To pa so predvsem odgovorno upravljanje invalidskih podjetij, slovenskega agroživilskega sistema ter nadaljnji razvoj slovenskega trga kapitala. Zato bomo v Poslanski skupini Svoboda predlog odloka o strategiji upravljanja naložb države soglasno podprli. Hvala lepa. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke, zanjo poslanec Tomaž Lisec, izvolite. TOMAŽ LISEC (PS SDS): Hvala za besedo, spoštovana podpredsednica, spoštovani predstavniki ministrstva, kolegi, kolegice. Vsem skupaj lep pozdrav! Strategija upravljanja naložb države, vedno zelo zanimivo branje, predvsem pa je vedno zelo zanimivo spremljati spremembe, ki se jih dotika posamezna vlada na tem tem področju. Kajti vedno v strokovni, pa tudi v politični javnosti potekajo različne debate o tem, kaj je pomembno, kaj ni pomembno, kaj je bolj strateško, kaj je manj strateško, kaj lahko prinaša dodano vrednost oziroma zlata jajca, česa pa se je potrebno vzdržati in se tudi znebiti. Saj vsi poznamo razprave o državni srebrnini, ki počasi bledi.

to strategijo določiti tudi smer financiranja, sponzoriranja in nenazadnje tudi kadriranja. In ta vlada se je na začetku tega mandata zavezala, da bo popolnoma drugačna od vseh vlad, ki so bile do sedaj, da oni pa ne bodo kadrovali politično, da bodo kadrovali samo strokovno. Pa poglejmo kaj se dogaja v tem mandatu. Ne rabimo veliko razpravljati tukaj v Državnem zboru. Lahko pogledamo prakso kaj vse se dogaja z imeni in priimki, ko ljudje, ki, bodimo pošteni, včasih pojma nimajo o tem kam so imenovani, ampak so imenovani, ker so pravi. Če ne verjamete, preberite Strategijo upravljanja naložb države na primer za podjetja, kot so 2TDK, Borzen in še kakšno energetsko podjetje. In ta strategija, ki jo imamo danes pred nami nekako zaokrožuje tri cilje. Najprej je razprava oziroma uvajanje tega, kar se dogaja z invalidskimi podjetji v državni lasti in na tem segmentu ima strategija našo podporo. Ker ne samo to, kar se dogaja v praksi, ampak tudi v Poslanski skupini SDS menimo, da so invalidska podjetja tista podjetja, ki ne smejo stremeti k samo dobičku, ampak kot je zapisano, tudi k družbeni odgovornosti. In tukaj v Poslanski skupini SDS ta segment v tej strategiji pozdravljamo. Potem pa imamo nekaj potaknjencev na področju, ki so nekako neka zlata jama te Vlade, na področju energetike, tu pa so apetiti te Vlade zelo veliki, izhajajo od samega predsednika vlade navzdol, ko ni pomembno, kakšno je podjetje, ampak kdo bo z imenom in priimkom obvladoval to podjetje, da se bo potem delalo, kot se bo očitno očitno nekdo tudi sam določil. Tukaj s temi potaknjenci imamo v Poslanski skupini SDS pri tej strategiji kar nekaj problemov. Potem pa pridemo do področja kmetijstva, do Farme Ihan. V Poslanski skupini SDS smo v preteklosti opozarjali, bivše vlade, vse so bile leve, ki so prodajala podjetja, na področju kmetijstva pa so bili vedno takšni in drugačni izgovori, zakaj so se prepustila zelo pomembna slovenska podjetja na področju kmetijstva v roke tujcev. Danes pa imamo pred sabo željo, da se Farma Ihan nekako zaščiti, ampak ko govorimo o portfeljih in strategiji, poglejmo, kakšno je stanje v tem podjetju. Je rožnato? Dvomimo, številke kažejo drugače. Je strateško? Marsikdo, predvsem iz strokovnih in ne političnih logov, dvomi, da je dejansko Farma Farma Ihan po izgubi vseh zelo pomembnih strategij na področju kmetijstva tista, ki bo dejansko zaščitila slovenskega kmeta in slovensko kmetijstvo. Tukaj se nam postavlja vprašanje kaj se bo dogajalo s tem podjetjem v bližnji, pa tudi v morda malo bolj oddaljeni prihodnosti. Z zanimanjem bomo spremljali, kdo bo z imenom in priimkom in s kakšnimi finančnimi vložki vstopal v to podjetje to podjetje z besedami, kako želijo zaščititi slovensko kmetijstvo in upamo, da se ne bodo našli ljudje z imeni in priimki, ki bodo to podjetje dokončno izkoristili, sami obogateli, naredili pa škodo slovenskemu Tako da, v Poslanski skupini SDS smo imeli kar nekaj razprav glede podpore odloka o strategiji upravljanja naložb države. In če ne bi bilo notri zadev, ki se dotikajo invalidskih podjetij, bi z lahkoto glasovali proti, ampak zaradi podpore invalidskim podjetjem v državni lasti se bomo pri tem glasovanju vzdržali. Hvala. Najlepša hvala. Besedo ima Poslanska skupina Nova Slovenija Krščanski demokrati, zanjo poslanec Jožef Horvat, izvolite. JOŽEF HORVAT (PS NSi): Hvala lepa za besedo, spoštovana gospa podpredsednica, predstavniki Vlade, drage kolegice in kolegi.

za prenovo tega dokumenta, tega Odloka o strategiji upravljanja naložb države bilo pravzaprav invalidsko podjetje CSS. Namesto uvoda želim predstaviti ambicijo Nove Slovenije. Ta je, da želimo skupaj s somišljeniki Slovenijo spremeniti v deželo priložnosti in prodornih idej in gospodarskega uspeha. Trdimo, da vsak človek za uresničitev svojih talentov potrebuje okolje, ki omogoča in spodbuja razvoj. Naloga države je, da tako okolje ustvari. Pri tem mora ljudem pustiti dovolj veliko mero svobode, da lahko s svojimi odločitvami sami krojijo svojo zgodbo uspeha. Zavzemamo se za socialno tržni model gospodarstva. Ta model vsakomur daje svobodo, da s svojim znanjem in delom ustvari svojo pot, hkrati pa vsakomur daje tudi mirnost, da mu bo država pomagala, če se mu bo v življenju kdaj močno zalomilo. Trenutno največji izziv slovenskega gospodarstva bi lahko skoncentrirali na vprašanje produktivnosti. Slovenija kljub številnim dobrim rezultatom pri drugih kazalnikih pri vprašanju produktivnosti že dolgo za približno eno petino zaostaja za povprečjem Evropske unije. V Sloveniji želimo tudi spodbuditi razmislek, kako preiti od subvencij k davčnim olajšavam. Nekaj tednov nazaj smo poslušali velike zgodbe glede neuspešnega razpisa: o 80 milijonskem znesku za subvencije za gospodarske družbe. Vedno, vedno, ne samo pri tej Vladi, je poleg pri razdeljevanju teh silnih milijonov zraven politika in to ni dobro, zato mi zagovarjamo manj subvencij, več davčnih olajšav. Podeljevanje subvencij zahteva obširen birokratski aparat podjetja svoje delovanje namesto trgu, boljšim produktom in optimizaciji proizvodnje prilagajajo subvencijam. In kaj še zagovarjamo? Zagovarjamo, ko govorimo seveda o ekonomski politiki, zagovarjamo umik države iz gospodarstva. V Sloveniji je država s svojim lastništvom še vedno nadpovprečno vpletena v gospodarstvo. Verjamemo, da so pri upravljanju s podjetji na trgu dolgoročno bolj uspešni odgovorni zasebni lastniki kot država. Zagovarjamo umik države iz gospodarstva. Smiselno pa je, da država obdrži večinsko lastništvo v strateških podjetjih na področju prometne, transportne in logistične infrastrukture ter na področju elektroenergetskega sistema. kakšne so spremembe v tem novem Odloku o strategiji upravljanja naložb države? Še enkrat in kot zanimivost, povod za to noveliranje odloka so problemi v invalidskem podjetju CSS in temu pač zdaj sledijo tudi spremembe v strategiji upravljanja naložb države v poglavju 1.3.1 Človekove pravice in družbena odgovornost se doda odstavek v zvezi z invalidskimi podjetji, citiram začetek tega odstavka: "Republika Slovenija je neposredno, neposredna lastnica v dveh invalidskih podjetjih, in sicer v CSS in Bodočnost Maribor d. o. o., posredno pa tudi v nekaj drugih invalidskih podjetjih. Družbe v državni lasti torej niso pretežni zaposlovalec invalidov. Saj tudi ne gre za strateško dejavnost, ki bi bila pridržana zgolj družbam v državni lasti. Morajo pa, zaradi družbene odgovornosti in pozitivnega širšega družbenega vpogleda in vzgleda

ali likvidacija invalidskega podjetja sta varovana s predpisanimi soglasji Vlade in pristojnega ministrstva. V skrajnih primerih sta lahko upravičena, vendar je dolžnost SDH, da v sodelovanju z invalidskim podjetjem, takšen ukrep predhodno konstruktivno komunicira in uskladi z vsemi zaposlenimi invalidi ter si prizadeva za njihov dostojen prehod v drugo zaposlitev oziroma rešitev njihovega statusa. Med drugim se določa, da so od namena doseganja donosnosti in povečevanja vrednosti lastnega premoženja izjema invalidska podjetja, saj njihov cilj ni zgolj doseganje gospodarskih ciljev, ampak družbeno odgovorno upravljanje s takšnimi družbami s strani njihovega upravljavca. Na novo se določi tudi strateške usmeritve oziroma cilje SDH pri upravljanju invalidskih podjetij v večinski neposredni in posredni lasti Republike Slovenije. Med opredelitev splošnih razvojnih usmeritev pri upravljanju družb v državni lasti se doda, kar pozdravljamo v Novi Sloveniji, krepitev slovenskega trga kapitala, v skladu s pobudo Evropske komisije za vzpostavitev unije kapitalskih trgov in strategijo razvoja trga kapitala v Sloveniji do leta 2030. Krepitev slovenskega trga kapitala je strateški interes Republike Slovenije. Med cilje strateških naložb se uvrsti krepitev slovenskega trga kapitala. Cilj invalidskih podjetij po spremembi odloka, kljub portfeljski naravi ni zgolj doseganje, kot že rečeno, gospodarskih ciljev, ampak družbeno odgovorno upravljanje. Pri invalidskih podjetjih, katerih neposredna ali posredna lastnica je država, morajo družbe v državni lasti zaradi družbene odgovornosti upravljati s temi podjetji na način, kot da gre za strateške naložbe. Če je državna podpora invalidskemu podjetju nižja od morebitnih socialnih transferjev za invalide, se taka podpora izplača.

sklep na Komisiji za nadzor javnih financ in sicer 24. januarja letos je bil glede CSS sprejet naslednji sklep, dovolite, da ga citiram: "Komisija za nadzor javnih financ poziva Ministrstvo za finance, naj pripravi predlog spremembe Odloka o strategiji upravljanja naložb države, ki bo invalidska podjetja v večinski lasti države uvrstila v novo skupino naložb, s ciljem uresničevanja pomembnih družbenih interesov, zaščite in vključenosti ranljivih skupin. Vlada Republike Slovenije pa, da tak predlog posreduje v Državni zbor v roku 14 dni." No, minilo je sicer dva meseca, ampak bolje pozno kot nikoli. Tukaj vidimo, da je dejansko Vlada sledila predlogu sklepa. Sprejetega na Komisiji za nadzor javnih financ, kar zadeva sam odlok pa mu v Poslanski skupini Nova Slovenija ne bomo nasprotovali. Hvala lepa. PODPREDSEDNICA NATAŠA SUKIČ: Najlepša hvala. Končali smo s predstavitvijo stališč poslanskih skupin, sledi splošna razprava poslank in poslancev

Jaz bom čisto kratka. Mislim, da smo danes že v stališčih in poročilih slišali bistvo predloga oziroma spremembe predloga odloka o strategiji upravljanja naložb, je pač to temeljni akt se, v katerem država upravljavcu seveda, bom rekla, sporoča svoje cilje SDH delničarjem, širšemu kapitalskemu trgu.

Velenje, Kobilarna Lipica, 2TDK in invalidsko podjetje, kjer bi pa mogoče najprej omenila tudi spremembo pri Kobilarni Lipica. Dejansko spremembo okoliščin, ki se nanaša predvsem na poslanstvo Kobilarne Lipica, saj prihajam iz tistih koncev, sem vendar kraška poslanka in kjer je bistveno, da se ohranja genetske pestrosti, ohranja razvoj črede lipicanskih konj, konjeništva in klasične jahalne šole, za kar se zavzemam tudi že od začetka svojega mandata, seveda tudi varovanje kulturnih in naravnih vrednot ter predstavljanje teh vrednot javnosti in seveda izobraževanje od njih. Sprememba pri odloku strategije upravljanja naložb je tudi pri pristojnosti in nalogah skupščine Kobilarne Lipica. To pomeni, da naloge naloge in pristojnosti skupščine družbe uresničuje Vlada in skrbnik upravljavskih nalog pa je Ministrstvo pristojno za turizem in SDH po pooblastilu opravlja poslovna posvetovanja z družbo in na tej podlagi pripravlja priporočila. Dotaknila bi se še mogoče Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izgradnji železniške proge drugi tir Divača-Koper. Tukaj s strani opozicije smo slišali, sedaj ni nobenega, prebrali so stališča in žal jih ni tukaj, lahko pogledate, ne vem kakšne kadrovske očitke in tako naprej. Bi pa samo povedala, da tukaj gre pri tej spremembi strategije upravljanja, ker je bil sprejet Zakon o izgradnji in gospodarjenju z drugim tirom, kjer se določi sklenitev koncesijskega akta še za vzporedni levi tir in nobenega bavbava, kot je bilo očitano s strani opozicije. Potem je še zakon o predhodnem financiranju in pospešenega in pravičnega izstopa iz premoga. Tukaj tudi ne bi komentirala opozicijskih kolegov. Mislim, da je država na pravi poti, da se bo upoštevalo vse bistvene okoliščine, ki so se zgodile na tej točki. In bi prešla seveda na to posebno obravnavo invalidskih podjetij v državni lasti. Moje mnenje je in mislim, da je to tudi izrazil minister za finance, ne glede na to, ali bi se ta naložba, ki je bila prej portfeljska, spremenila v katerokoli ali pomembno ali strateško naložbo, se mi zdi, da če smo kolikor toliko ljudje, mora biti v dobro invalidov, invalidskih podjetij, zagotovo poskrbljeno za njihova, za njihovo varno delovno okolje, za njihova delovna mesta. Osebno se mi pa zdi, da je pomembno, kdo vodi tako podjetje, seveda upravlja, nadzira lahko seveda država, pomembno je pa kdo upravlja. In da se na tej točki ne dogajajo zlorabe na račun invalidnih oseb, na račun ranljivih oseb in na račun seveda njihovih, od plač, nagrad in dela in varnega okolja naprej. In tukaj se spremeni ta del strategije, ta varnost in trajnost kakovosti zaposlitev, kjer menim, da bo spet ta človeški faktor, koliko se bo te zadeve upoštevalo. Seveda pa osebno menim, da je pomemben tudi nadzor nad poslovanjem teh podjetij in, počasi bom rekla, razmišljanja kdo vodi taka podjetja. Potem je bil omenjen še sprememba statuta družbe Farma Ihan in KPMG. In na koncu mogoče še delček o razvojni usmeritvi Slovenije za razvoj kapitalskega trga. In mogoče samo iz preteklosti, da so prodaje družb v državni lasti v preteklosti

novi strateški vlagatelj pa je po nakupu družb njihove delnice umaknil iz borze in tak primer je recimo Aerodrom Ljubljana, Helios in Žito, in s tem se je ponudba na borzi in njena likvidnost teh podjetij seveda dodatno zmanjšala in zato je ta strategija razvoja trga kapitala v Sloveniji, ki bo predvsem pripomogla malim in srednje velikim podjetjem, pomembna za spodbujanje in likvidnost tržne kapitalizacije, ki med drugim predlaga oblikovanje sklada deležev družb v državni lasti, lahko manjšinskih, katerega delnice bi kotirale na ljubljanski borzi, in seveda je krepitev slovenskega trga kapitala strateški interes Republike Slovenije in seveda bom predlog odloka podprla. Hvala. Hvala lepa, besedo ima Bojan Čebela, izvolite. BOJAN ČEBELA (PS Svoboda): Hvala lepa za besedo. V preteklih dneh smo ravno po zaslugi sveže politične podpore kmetijstvo in prehransko varnost umestili med ključne stebre nacionalno varnostnega sistema. To pomeni, da naša država v prihodnosti še kako računa na slovenskega kmeta in kmetico, kot tudi močan agroživilski sektor. Četudi vseskozi se skuša prikazovati to vlado kot nekoga, ki stoji nasproti slovenskim kmetom in kmeticam in se je preko vsem znanega političnega vplivanja, to vseskozi polaga usta, dejstva kažejo ravno nasprotno. V optiko pravkar povedanega sodijo tudi Farme Ihan, kmetijstvo in proizvodnja mesa, deoo. Izključnim strateškim ciljem integrirana živilskopredelovalna veriga, ki predstavlja strateški dejavnik pri samooskrbi s hrano v Sloveniji. Naj omenim samo to, da pri oskrbi s svinjskim mesom v Sloveniji ne dosega niti 40 Strateške usmeritve oziroma cilji družbe so prestrukturiranje firme Ihan z namenom zagotovitve stabilnega in dolgoročnega vzdržnega poslovanja skupine, ki bo omogočila omogočila vodilni položaj na področju prašičereje, ohranjanja vertikalne živilske verige in s tem zagotavljalo dvig slovenske prehranske varnosti. Brez lažne skromnosti lahko rečemo, da s to Vlado kmetijstvo in vprašanje prehranske varnosti dobiva potreben prostor v okviru strokovnih in političnih debat. Neposredna posledica so znani napori ministrice Čalušić iz Gibanja Svoboda, za dolgotrajno zaščito kmetijskih zemljišč. Takšna odločnost, kot smo jo lahko videli le redko pri predhodnih vladah, tudi desnih, ki se prevečkrat samooklicujejo za edine zagovornike slovenskega kmeta. Zato bom tudi zaradi drugih naslovljenih ukrepov predlog odloka o strategiji naložb države podprl.

kalvarije, ki se je dogajala na plečih ljudi z minimalnimi plačami z v bistvu kategorije invalidov. Tri, štiri mesece je trajalo, da se je država sama s sabo zmenila, kako, da je poleg dobička pa donosnosti seveda v tej državi pomembno tudi, da imamo kanček kot družba tudi kanček empatije, empatije in solidarnosti, po kateri smo Slovenci že tako znani, da znamo ob teh velikih stiskah, kadar se pojavijo nenazadnje, zadnje poplave so tudi dokazati skupaj stopiti in prav ta pritisk javnosti, ki je spremljal vso to sago okrog ukinitve oziroma likvidacije tega invalidskega podjetja iz Škofje Loke,

Tu država lahko nastopi z neko dokapitalizacijo oziroma s tem, da omogoči nadaljnji razvoj podjetja. Bo pa seveda moralo to dolgoročno imeti imeti vzdržen poslovni model in pa tudi pozitivne finančne kazalnike. Tisto, kar bi želel ob tem poudariti, jaz upam, da smo se tudi kot država nekaj iz tega naučili.

se nismo mogli osnovnih zadev pogovoriti. Upam, da bo tudi zdaj rešen. Kdaj začne veljati kak sklep pa kak rok v podobnih primerih, da vsega ostalega ne omenjam. Tisto, kar mi pa daje malce grenak priokus po vseh teh informacijah, ki smo jih dobili v teh mesecih okrog tega invalidskega podjetja, moram reči, imam pa malo neke čudne občutke, predvsem zaradi sledečega. SDH je kljub slabim rezultatom, večletnim slabim rezultatom ponovno imenovala istega direktorja, ki je bil prvi odgovoren, da zagotovi ustrezno delo in pa seveda tudi ustrezne rezultate, ga postavijo na novo. Bi rekel, okej, odgovorno je ravnal, pravi, da ni mogel najti posla, da ne vidi drugega, kot da se sprejme Zakon o likvidaciji, bi s tega vidika rekel, to je, saj v končni fazi, če je podjetje zašlo v tako situacijo, je za zaposlene pa še skoraj najboljša varianta. Likvidacija najbrž pomeni, da ostane toliko denarja, da se poplačajo upniki, vsaj zaposleni, tudi za plače baje, da je še bilo za mesece, kolikor je bilo rečeno, ampak glej ga zlomka, prvo, kar je, da ni dela. Jaz sem že sam rekel, pa ne bi želel človeka žaliti, ampak smo imeli prve intervjuje s tem direktorjem, tudi človek ni imel nobene želje več, da bi saniral to podjetje. Verjamem, da je imel par let vodenja tega podjetja, ki ima neke specifike, da je imel vsega dosti in ni posla. Takole so ga našli obrtniki. Čez vikend,

reči, da sem ponosen na to, da smo znali skupaj stopiti skupaj in da smo tem ljudem ponovno dali neko upanje. Informacije, če nadaljujem s tem, s tem postopkom likvidacije, kdo bi pa s tem postopkom likvidacije tudi dobil? Definitivno SDH. Če ste pogledali podatke o vrednosti premoženja, mislim, da je bilo tu tudi v igri, dvomim tudi kakšna želja po lokaciji. V končni fazi, če bi spet dali ta postopek in odprodajo so premoženju, tudi SDH imel kar lepe finančne učinke. Tako da včasih si mislim, da pa upam, da se motim, ampak nekako ne morem po vseh teh informacij, ki smo jih dobili, mimo tega občutka. Skratka, da zaključim, jaz sem vesel, da smo tudi dali v ospredje človeka pred kapitalom, predvsem ker gre tu za ranljivo skupino. Jaz si pa želim predvsem novemu vodstvu veliko uspeha pri sanaciji. Jaz vem, da jih čaka trdo delo, saj ob tem, kar smo videli, v kakšnih prostorih delajo, da vse tisto, kar sem bral, kar je direktorica dala v programih, čaka definitivno investicije. Ne moreš s sto let staro opremo konkurirati danes na trgu dela. Jaz močno upam, da se jim bo izšlo. Tako da toliko z moje strani. Hvala lepa.

osem vsebinskih sklopov. Jaz bi se najprej ustavila pri tistem, ki je tudi javnosti najbolj znan in to je posebna obravnava invalidskih podjetij v državni lasti. Tako da tudi portfeljske naložbe ne bodo sledile samo dobičku takrat, ko gre seveda za invalidska podjetja, ki jih določamo kot izjemo. Ta sprememba prihaja kot odziv na javno dogajanje, ki smo ga vsi spremljali. Pač, bilo je zelo, tudi v Gibanju Svoboda smo bili na neki način zgroženi nad tem, kaj se je dogajalo in da je država bila v bistvu na neki točki nemočna. Zato pozdravljam delo, ki je bilo opravljeno s strani Ministrstva za finance in v našem Državnem zboru pod vodstvom Andreja Kert na Odboru za finance zato, da smo to vprašanje in status invalidskih podjetij uredili sistemsko 56. TRAK: (TB) - 13.35 (nadaljevanje) tudi za naprej, nismo rešili le enega podjetja, ampak smo to vprašanje uredili tako, da bo v naprej pač bolje poskrbljeno za ta podjetja, ki zaposlujejo najbolj ranljive in so v državni lasti. Druga vsebina, na katero bi se pa osredotočila je pa krepitev slovenskega trga kapitala. To je tudi nova vsebina, ki je posebej poudarjena v strategiji in menim, da je zelo pomembna. Hkrati pa je le eden izmed ukrepov, ki jih v tej Vladi zasledujemo za to, da bi čim bolj opolnomočili državljanke in državljane, da bodo pametno ravnali s svojim denarjem, da ga bodo lahko investirali. Mislim, da je to tema, ki je zelo blizu posebej mlajšim generacijam, ko govorimo o naših pokojninah. Mislim, da se velik del zaveda, da prvi steber absolutno ne bo dovolj, morda drugi, vse več pa se jih zanima za tretji steber in tukaj bo pomembno, da bomo imeli čim bolj razvit trg kapitala. Poleg tega je na ministrstvu in pač v vladi so že sprejeli nacionalni program finančnega opismenjevanja, kar pozdravljam. To je bila tudi ena izmed tem, ki jo večkrat slišimo od mladih, ki pridejo na obisk v Državni zbor, da se ne počutijo dovolj opolnomočene na tem področju in da bi želeli tudi preko šol, izobraževalnih ustanov dobiti te informacije. Zaključili smo drugo izdajo ljudskih obveznic in pa v javni obravnavi je Zakon o individualnih naložbenih računih. Torej, le nekaj ukrepov, ki pa vsi gredo v to smer, ki jo poudarjamo tudi v strategiji za spremembo, da se mora v Sloveniji trg kapitala krepiti, zato, ker je to dobro za tako gospodarstvo kot posameznike v naši družbi. Zdaj, jaz bom te spremembe podprla. Najlepša hvala. Prehajamo v sklepni del razprave, v katerem dobi besedo še predstavnica Vlade in sicer državna sekretarka na Ministrstvu za finance, gospa Gordana Pipan, izvolite. jaz bi se najprej zahvalila za podporo spremembi strategije, hkrati pa bi želela poudariti, da upamo, da so vaše skrbi odveč, ker strategija res zelo jasno glede invalidskih podjetij zelo jasno določa ravnanja Slovenskega državnega holdinga v primeru invalidskih podjetij, pri čemer je dana tudi možnost, da v primeru kar prej ni bilo zapisano tako, da v primerih, če je potrebna dokapitalizacija, se ta lahko naredi tudi na način, da ni povsem ekonomsko upravičena, ampak z namenom doseganja drugih ciljev. To je pomena invalidskih podjetij v družbi in k nenazadnje tudi gospodarstvu. Poleg tega pa je dodana še ena varovalka, da v kolikor ta prizadevanja ne uspejo je mogoče tudi, da se pač ta podjetja pripojijo k drugim invalidskim podjetjem, ki so v neposrednem ali posrednem upravljanju SDH. Tako da mislim, da kar zadeva invalidskih podjetij je, so tu varovalke in tudi je zelo jasno napisano na kakšen način mora SDH skrbno upravljati in spremljati tovrstna podjetja. Hvala.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 Ugotavljam, da interesa ni, zato zaključujem splošno razpravo. K dopolnjenemu predlogu odloka ni bilo vloženih amandmajev. Glasovanje o predlogu odloka v celoti bomo v skladu s časovnim potekom seje Državnega zbora opravili čez pol ure v okviru glasovanj. Se pravi, s tem prekinjam to točko dnevnega reda in 29. sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali ob 14 in 10 minut. Se vidimo kmalu,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

Glasovali bomo po naslednjem vrstnem redu: 5., 3., 4., 12. in 20. točka. Prosim vas, da preverite delovanje svojih glasovalnih naprav. In nadaljujemo s prekinjeno 5. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Ustavnem sodišču v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 24. marca, ki je objavljen na e-klopi. Prehajamo na odločanje o amandmaju Poslanske skupine SDS

Končali smo z glasovanjem o amandmaju in z drugo obravnavo predloga zakona v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ker v drugi obravnavi predlagani amandma ni bil sprejet, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev, sprejetih na matičnem delovnem telesu predlog zakona neusklajen. Glasujemo.

Nadaljujemo s prekinjeno 3. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o celostnem prometnem načrtovanju v okviru skrajšanega postopka. Prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 24. marca, ki je objavljen na e-klopi. In odločamo o amandmaju Poslanske skupine Svoboda k 2. členu. Glasujemo.

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 2. členu dopolnjenega predloga zakona in sprašujem kvalificirane predlagatelje ali nameravajo za tretjo obravnavo vložiti amandmaje? Ne. Potem pa prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada nista obvestili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih v drugi obravnavi, predlog zakona neusklajen. In prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

72 poslank in poslancev je zdaj navzočih, 42 jih je glasovalo za, proti pa eden. (Za je glasovalo 42.) (Proti 1.) In ugotavljam, da je zakon sprejet in ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 4. točko dnevnega reda, to je s tretjo obravnavo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa v okviru skrajšanega postopka. Ker k predlogu zakona matično delovno telo ni sprejelo nobenega amandmaja in ker amandmaji h končni določbi niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo.

in ta točka dnevnega reda zaključena. Nadaljujemo s prekinjeno 12. točko dnevnega reda, to je z drugo obravnavo Predloga zakona o začasni zaščiti razseljenih oseb v okviru rednega postopka. In prehajamo na odločanje o vloženem amandmaju, ki ga bomo opravili na podlagi pregleda vloženega amandmaja z dne 24. marca, ki je objavljen na e-klopi. In odločamo o amandmaju Poslanskih skupin Svoboda, SD in Levica k 19. členu. Glasujemo.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

Ugotavljam, da je Državni zbor v drugi obravnavi sprejel amandma k 19. členu dopolnjenega predloga zakona. Na podlagi tretjega odstavka 138. člena Poslovnika sprašujem kvalificirane predlagatelje ali nameravajo za tretjo obravnavo vložiti amandmaje? Ne bo amandmajev. Prehajamo na tretjo obravnavo predloga zakona. Ugotavljam, da k predlogu zakona za tretjo obravnavo ni bilo vloženih amandmajev. Obveščam vas, da me Vlada oziroma Zakonodajno-pravna služba nista opozorili, da bi bil zaradi amandmajev sprejetih na seji matičnega delovnega telesa oziroma Državnega zbora v drugi obravnavi predlog zakona neusklajen. Prehajamo na odločanje o predlogu zakona. Glasujemo. je glasovalo za, proti pa nihče. (Za je glasovalo 49.) (Proti nihče.) Ugotavljam, da je zakon sprejet. S tem zaključujem to točko dnevnega reda. Nadaljujemo še s prekinjeno 20. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Predloga odloka o strategiji upravljanja naložb države. Ker amandmaji k dopolnjenemu predlogu odloka niso bili vloženi, prehajamo na odločanje o predlogu odloka. Zakonodajno-pravna služba oziroma Vlada pa me nista opozorili, da bi bil zaradi amandmaja, ki je bil sprejet na matičnem delovnem telesu predlog odloka neusklajen. Glasujemo.

sejo Državnega zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri in vam želim lep dan.